Tere hommikust, head kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu IX istungjärgu 5. töönädala neljapäevast istungit. Kõigepealt on võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Ega nendega midagi teha ei jõuakski. Teeme ära kohaloleku kontrolli.

pani ennast kirja 29 Riigikogu saadikut. Täna on meil päevakorras üks punkt. Reformierakonna fraktsioon algatas olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Mida on vaja muuta Eesti maksusüsteemis?" arutelu. Meil on selle arutelu raames neli ettekannet. Kõigepealt on ettekanne Riigikogu liikmel, endisel rahandusministril ja maksuameti peadirektoril Aivar Sõerdil. Ettekanne on kuni 20 minutit ja sellele järgneb 30 minutit küsimusteks Seejärel on ettevõtja Ruth Oltjeri ettekanne, samuti 20 minutit, küsimused‑vastused 30 minutit. Kolmas ettekanne on maksuekspert Hannes Uddel, ettekande pikkus on 20 minutit ja küsimused‑vastused 30 minutit. Ja neljandat ei olegi, vabandust. Siis läheme läbirääkimiste juurde. Kõigepealt saavad sõnavõttudega esineda Riigikogu fraktsioonide esindajad. Igal Riigikogu liikmel on igale ettekandjale [võimalik esitada] üks küsimus. See tähendab, et pärast ettekande ja küsimuste‑vastuste [vooru] lõppu kustutatakse küsimused reast ära. ära. Arutelu lõppemisel me mingit otsust vastu ei võta. Juhul kui me ei saa hakkama kella üheks, on arutelu algataja palunud istungit pikendada kuni kella kaheni.Hakkame siis pihta. Palun Riigikogu kõnetooli Aivar Sõerdi. Sõerdi. Tere hommikust, austatud juhataja ja head kolleegid! Head kuulajad saalis ja ekraanide taga! Ma alustan oma ettekannet sellest, et eelmise aasta lõpus avaldas USA mõttekoda Tax Foundation OECD riikide maksu[süsteemide] konkurentsivõime kohta Tax Foundationi indeks mõõdab peamiselt kaht väga olulist maksupoliitika aspekti: maksusüsteemi konkurentsivõimet ja neutraalsust. Eesti jõudis selle mõttekoja edetabelis juba üheksandat aastat järjest esimesele kohale. Eesti maksusüsteemi puhul tõstetakse esile, et see on lihtne ja ühetaoline. Samuti toob mõttekoda esile, et Eesti maksusüsteem toetab majanduskasvu ja soodustab investeeringuid.Seega, vastates küsimusele, mida on vaja muuta Eesti maksusüsteemis, [vastata küsimusele], kas üldse on vaja muuta seda, mis toimib hästi. Eesti maksusüsteem tegelikult ei vaja fundamentaalset muutmist ega ümberpööramist. Pole vaja lõhkuda seda, mis töötab efektiivselt. Samas, ükski maksusüsteem pole absoluutselt täiuslik ega hakkagi seda olema. Kõik, ka hästi töötavad maksusüsteemid vajavad regulaarset analüüsi ja vajaduse korral ümberkujundamist, et kohaneda muutustega majanduskeskkonnas. Maksusüsteemi arendamine on pidev ja süsteemne protsess.Eesti lihtne ja majanduskasvule orienteeritud maksusüsteem loodi 1994. aastal. Suurem muutus oli 2000. aastal, kui muutus ettevõtte tulumaksu süsteem,

mida hakati rakendama alates 2018. aastast – maksuvaba tulu arvestamise kord, kus maksuvaba tulu määr tehti sõltuvaks maksumaksja aastatulu suurusest. Üldiselt tuleb maksumuudatuste ettevalmistamiseks varuda piisavalt aega ja teha põhjalikud mõjuanalüüsid. Maksuvaba tulu süsteemi ettevalmistamisel 2016. aasta lõpus jäid analüüsid pinnapealseks ja enne, kui süsteem 2018. aastast käivitus, tuli muuta mitmeid aspekte, isegi maksuvaba tulu valemit muudeti enne selle rakendamist. Maksusüsteemi kujundamine on keeruline protsess, mis mõjutab väga paljusid inimesi ja majandustegevust tervikuna. Maksusüsteem peab olema maksumaksjale arusaadav ja sellega seotud kulud võimalikult madalad. Ma mõtlen, selle rakendamisega seotud kulud [peavad] olema võimalikult madalad. Majanduskeskkonnas ja ühiskonnas tervikuna on toimumas mitmed arengud. Neid aspekte on vaja arvestada ka maksusüsteemi edaspidisel kujundamisel. Üks on kindlasti rahvastiku vananemine, mis esitab meile väljakutse, kuidas finantseerida pensioniealiste ülevalpidamist, panemata samas liiga suurt koormust tööealistele. Uued töötamise vormid ja automatiseerimine hägustavad piire töösuhte ja ettevõtluse vahel. Digitaalse majanduse kasv,

SKP suhtes on püsinud teiste Euroopa Liidu riikidega võrreldes keskmisest madalam, samas OECD riikidega võrreldes üsna keskmisel tasemel. Teiste Euroopa Liidu riikidega võrreldes on meil maksutulus suurem osakaal tarbimismaksudel ja väiksem osakaal kapitalimaksudel. Üldiselt peetakse majanduse arengule kõige kahjulikumaks kasumi- ja tööjõumakse. Teiste riikidega võrreldes on Eestil suhteliselt väheste erisustega jätkusuutlik maksusüsteem, [meie] maksukoormus on aja jooksul nihkunud tulu maksustamiselt pigem tarbimise maksustamisele, loodusvarade kasutamise ja keskkonna saastamise maksustamisele. Riigid konkureerivad töökohtade ja investeeringute pärast. Tänapäeval on kapital liikuv. See tähendab, et ettevõtetel on võimalik investeerida ükskõik millisesse riiki, kus investeeringu tasuvus on [suurem]. Kui maksukoormus on [suur], liiguvad investeeringud mujale.

on see kõikunud –, on Eestile optimaalne ja sobiv. Eriti praegu, kui majanduskeskkonnas on ebakindlus ja majandus jaheneb, pole mõistlik maksukoormust tõsta. Eesti maksukoormus on mõistlikul tasemel. Uute maksude kehtestamine ja maksukoormuse tõstmine halvendab konkurentsivõimet ega soodusta majanduse arengut.

Investeeringutega seotud riskide võtmiseks on vaja, et maksusüsteem oleks stabiilne ja ettearvatav ning et maksumuudatustest teatatakse vähemalt pool aastat ette. Lihtne, õiglane ja hästi toimiv maksusüsteem, mis ei tingi maksude tasumisest kõrvalehoidumist ja soodustab maksumaksjate koostööd maksuhalduriga, kulutab maksude kogumiseks ka vähem riigi ressursse. Maksusüsteem peab olema läbipaistev: peab olema üheselt selge, mis on maksu eesmärk, mida maksustatakse ehk mis on maksustamise objekt ja milline on maksukohustus. Eile algas ametlikult eelmise aasta tuludeklaratsioonide esitamine, aga juba enne seda oli elektrooniliselt esitatud 330 000 tuludeklaratsiooni. See on [peaaegu] pool tuludeklaratsioonidest. Ka sellel aastal on oodata, et umbes 96% maksumaksjatest esitab oma tuludeklaratsiooni elektrooniliselt. Meenutuseks, e‑maksuamet loodi enam kui 20 aastat tagasi. 2000. aastal läks e‑maksuamet käiku ja alates 2001. aastast tulid eeltäidetud tuludeklaratsioonid. Tol ajal maailmas harukordne uuendus võeti hästi vastu, see lihtsustas oluliselt maksude deklareerimist. Tänaseks on e‑maksuameti rakendust edasi arendatud, paranenud on selle funktsionaalsus ja rohkem on eeltäidetud andmeid. Aga minevikku tagasi vaadates – ma mäletan seda protsessi, ma ise juhtisin tookord maksuametit –, vaevalt et e‑maksuameti loomine oleks

Eesti maksusüsteem on maksude administreerimise ja maksude tasumiseks kuluva aja poolest maailmas esirinnas. Tänu maksusüsteemi efektiivsusele oleme lisaks eespool mainitud USA mõttekoja edetabelile võrdluses teiste riikidega kõrgel kohal ka Maailmapanga uuringu Doing Business äritegevuse lihtsuse kategoorias kategoorias ja Paying Taxes indeksi alusel, mis mõõdab riikide maksude administreerimise tõhusust. Üks probleem, mille võiks meie maksusüsteemi puhul välja tuua, on see niinimetatud OÜ‑tamine. Selle puhul on tegemist töösuhte varjamisega: vormistatakse teenusleping, aga inimene töötab teiste töötajatega samadel tingimustel. Sellisel juhul lepingu vorm ei vasta selle tegelikule sisule ja sellega hoitakse kõrvale töösuhtega seotud maksude tasumisest. Teine tööjõumaksude vähendamise praktika on olukord, kus äriühingu omanik panustab äriühingu majandustegevusse, aga ei vormista töötasumakseid või need on vormistatud miinimumpalga ulatuses. Samas kompenseeritakse madalat töötasu ühekordse või regulaarse dividendimaksega, mis sotsiaalmaksuga maksustamisele ei kuulu. Meie maksusüsteemi probleemidega edasi minnes tulen tulen ma tagasi eespool mainitud 2018. aastast kehtima hakanud maksuvaba tulu süsteemi juurde, mille puhul maksumaksja maksuvaba tulu määr tehti sõltuvaks tema aastatulu suurusest. Sissetulekust sõltuv maksuvaba tulu tõi sisuliselt täiendavad maksuastmed Eesti maksusüsteemi. See pole küll klassikaline astmeline tulumaks, aga muutis selle sisuliselt progresseeruvaks tulumaksuks.

aga tuluvahemik 1200–2100 eurot on kindlalt eurodes fikseeritud. See tuluvahemik, mida on ka maksuküüruks nimetatud, püsib muutumatuna juba kuuendat aastat. Tulude kasvades liigub igal aastal järjest rohkem inimesi oma tuludega sellesse kõrgema maksustamise tsooni. Ütlen veel seda, et kui maksumaksja tulu ületab 1200 eurot kuus, maksustatakse iga euro tavapärase 20% suuruse tulumaksuga, aga peale selle võtab maksuküür maksumaksjalt iga lisanduva euroga ära ka järjest suurema osa maksuvabast tulust. Toome näite õpetajate palga kohta. Õpetajate keskmine palk tõuseb tänavu 2048 euroni aga selle palgataseme puhul pole maksuvaba tulu määr mitte enam 654 eurot, vaid sellest jääb järele 38 eurot, sest maksuküüru valem sööb suurema osa sellest ära.

Kuna tegemist on sellise ümberpööratud astmetega progresseeruva tulumaksuga, siis on need erakonnad jõudnud arusaamisele, et selle asemel tuleks teha tõeline klassikaline tulumaks. On räägitud ka selle süsteemi remontimisest ja maksuküüru nihutamisest või kohandamisest. Aga tegelikult ei ole vaja seda maksuküüru parandada ega remontida, vaid see tuleb ära kaotada ja kehtestada taas kõigile inimestele ühetaoline maksuvaba tulu, mis ei sõltu aasta lõpu seisuga ja tuludeklaratsiooni esitamisel lõplikult selguvast aastatulust. Seega, ma arvan, et ma ei liialda, kui ma ütlen, et 2018. aasta maksueksperiment ei ole ennast õigustanud. Reformierakonna ettepanek on see sissetulekust sõltuv maksuvaba tulu süsteem kaotada, kehtestada ühetaoline maksuvaba tulu kõigile ja taastada abikaasade ühised tuludeklaratsioonid. Ühetaoline maksuvaba tulu on õiglane, seda on lihtne rakendada ja see sobib ka paremini Eesti oludesse.

nendes edetabelites, millega riikide maksu[süsteemide] konkurentsivõimet ja efektiivsust mõõdetakse. Pole vaja lõhkuda seda, mis töötab efektiivselt. Aga samas, ükski maksusüsteem pole absoluutselt täiuslik ega hakkagi seda Ka hästi töötavad maksusüsteemid vajavad regulaarset analüüsi, vajaduse korral ka ümberkujundamist, et kohaneda muutustega majanduskeskkonnas. Maksusüsteemi arendamine on süsteemne ja pidev protsess. Siinkohal ma oma ettekande lõpetan. Tänan tähelepanu eest! Läheme edasi küsimuste ja vastustega. Jaa, küsimusi on omajagu. Kristen Michal, palun!

rohkem ümber jagada oma nägemuse järgi, ja Reformierakond eeskätt seisab lihtsama, ühetaolisema tulumaksu [eest]. Mis nende mõjud majandusele oleks? Üldiselt maksusüsteemis meil suuremad maksutulud tulevad käibemaksust ja sotsiaalmaksust, maksustatakse tulu ja maksustatakse käivet, maksumaksjad on ettevõtjad ja maksumaksjad on üksikisikud. Üksikisikute puhul

seda on lihtne rakendada, ta on õiglane ja ta on soodne majandusarengule laiemalt, võib niimoodi öelda.Paraku Paraku 2018. aasta maksumuudatusega see ühetaolisus muutus,

kättesaadavad. Kindlasti on veel suurem hulk inimesi liikunud sellesse tuluvahemikku, kus iga palgale lisanduv euro maksustatakse

34%‑ni. Seda maksumäära tulumaksuseaduses ei ole, aga selle saab eraldi välja arvutada. See tähendab seda, et kui inimene saab tulu või palka juurde, siis karistatakse teda [suurema] maksukoormusega. Ühetaolises maksusüsteemis seda probleemi pole.Mis puudutab ettevõtteid, siis ettevõtluskeskkond kindlasti hindab väga kõrgelt tulumaksusüsteemi, maksustatakse mitte ettevõtte teenitud kasumit, vaid jaotatud kasumit. See süsteem on ennast päris hästi õigustanud, on aidanud ettevõtetel investeerida tootmistehnoloogiasse ja tootearendusse

Kristina Šmigun‑Vähi, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Kõike ei pea [tegema] riik, ei saa ega tohigi teha, küll aga saab riik motiveerida ettevõtjaid ja tööandjaid oma töötajate tervisesse senisest palju rohkem investeerima. Terved inimesed on õnnelikumad, motiveeritumad ja nii on ka nende töine panus Eesti riigi arengusse suurem. Lisaks loob selline lahendus kokkuhoidu, sest tervemad inimesed ei vaja haiguslehti ega riigi poolt tagatud arstiabi. Soovin saada teie arvamust. Kas maksusoodustused ettevõtjatele ja tööandjatele, et nad panustaksid töötajate tervisesse, kannavad eesmärki, et meie inimesed oleksid tervemad? Aitäh,

Ja üks võimalus ongi töötajate tervise edendamisega seotud kulude katmine. Meie maksuõiguses või tulumaksusüsteemis loetakse seda hüveks,

Aga küsimus on selline. Kas on olemas ideaalset maksusüsteemi või on see võimalik luua näiteks tehisintellekti abil? Jah, Jah, see on hea küsimus. Vastus on, et kindlasti ei ole sellist reaalses maailmas olemas. Ka kõige paremini toimivate maksusüsteemide puhul on kitsaskohti ja puudujääke. Ja

ja seal oleksid põhjalikud taustauuringud taga. Tihti ikkagi domineerivad poliitilised otsused, otsused, erakondade ja poliitiliste jõudude poliitilised soovid ja suundumused. Aga mulle tuleb meelde seesama 1994. aasta maksureform. Tookord tegi

äkki oli see Harvardi ülikooli teadlaste tehtud uuring. Oligi uuring ideaalsest maksusüsteemist – selline paks materjal, teoreetiline uurimus, milline võiks olla ideaalne maksusüsteem. Ja vaat selle USA teadlaste uuringu me võtsimegi tookord aluseks maksureformi ettevalmistamisel. Selle teadlaste uurimismaterjali nimi oli Well Tax Code ehk uurimus ideaalsest maksusüsteemist ja see teoreetiline materjal oli tookord aluseks meie maksupoliitikutel Rahandusministeeriumis, kui me seda ette valmistasime.

Siis oli Euroopa arvamus maksupoliitika kohta see, et Euroopa konkurentsivõime üks kõige nõrgemaid punkte on tööjõumaksude liiga suur osakaal või liiga kõrged tööjõumaksud.

ei ole ainult Eesti probleem, nagu te ütlesite, vaid see on tegelikult Euroopa Liidu probleem tervikuna, et tööjõu maksukoormus on liiga [suur].

seisnud selle eest. See oli vist aastal 2015, kui me langetasime sotsiaalmaksu, aga hiljem see tühistati, just selle 2018. aasta maksumuudatusega seoses.

aastal jõuab järjest rohkem inimesi sellesse kõrgema maksustamise tsooni. Meie ettepanek on minna tagasi

tööjõumaksude langetamine, tööjõu maksukoormuse langetamine. Sellest tekib muidugi eelarvele ka kulu, nagu Rahandusministeerium siin sellel nädalal välja tõi.

oma teadmisi maksusüsteemist heaks ainult 60% inimesi. Samas me räägime sellest, et meil on väga lihtne oma tulusid deklareerida ja inimesed on rõõmsad, et meil on selline lihtne maksusüsteem.

sisse paremini kui välised hindajad. Muidugi on rõõm kuulda, et välised hindajad, mõttekojad

probleeme paremini. Tuleb tunnistada, et maksuseadused on ka meil muutunud üsna keeruliseks. Maksuseadusi muudetakse

Aja jooksul on ka meie maksusüsteem läinud üsna keerukaks, on tulnud erisusi ja erandeid.

aga nii maksuamet kui ka Rahandusministeerium – seda infomaterjali on päris paljudes kanalites ja päris korralikult olemas.

deklareerimise] ikka väga lihtsaks. Aga muidugi, ka seda e‑maksuametit saab veel kasutajasõbralikumaks teha ja lisada sinna täiendavaid funktsionaalsusi. Ülle Rajasalu, palun!

miks on ikkagi nii, et Eesti tugevuseks peetud maksusüsteem muudeti Ratase valitsuse ajal inimestele mittemõistetavaks? Kuhu see on meid toonud või viinud? Palun vastust.

Tegelikult tuli idee, et see võiks olla hea mõte, aga taustauuringud ja mõjuanalüüsid

küsimusi esitada, rääkimata nende mõjuanalüüsidega tutvumisest, mida õieti polnudki. Ja oligi nii, et nendest suhkru- ja automaksudest ei tulnud midagi välja. Seesama

isegi maksuvaba tulu valemit tuli muuta. Ja see tõi ka tegelikult päris suure administreerimiskulu. See tekitas olukorra, kus maksuamet, selle asemel et

minna. Nii et kulukas ja läbimõtlemata. No tänasel päeval ma vaatan, et ega need erakonnad, kes selle välja mõtlesid, ei ole ise ka sellega rahul. Helmen Kütt, palun!

millele Rahandusministeerium üleeile ka hinnalipiku juurde pani: ligi 500 miljonit. Seega [osutus] see vaieldamatult kalleimaks valimislubaduseks. Te ei ole ei varem ega ka täna siin puldis selgelt välja öelnud, kust tuleb kate sellisele miinusmärgile riigieelarves. Mis on need avalikud teenused, mille pärast Eesti inimesed peavad muret tundma, et peab hakkama ise rohkem maksma, või millistest teenustest jäädakse

Progressiivsel tulumaksul on väga palju puudusi ja ega sellest astmelisest tulumaksust reeglina ei tule seda täiendavat tulu, mida teie

inimesed oma maksuvaba tulu täies ulatuses ära ja nad saavad suure osa tuludeklaratsiooniga tagasi järgmisel aastal. aastal. Kui tuleb ühetaoline maksusüsteem, siis see efekt kaob ära ja see tekitab täiendava kulu 140 miljonit. Ma küsin: aga see 140 miljonit ei lähe ju kuhugi kaduma, see jääb eelarvesse alles, ta lihtsalt nihkub ühest eelarveaastast teise. Nii et see on vaieldav. Aga tööjõumaksusid on langetatud varemgi ja see on ka varem tekitanud eelarvele kulu. Meil oli tulumaks kunagi 26%, see on langenud 20%‑le, iga kord on see olnud eelarvele kulu. No võtame ühe küsimuse veel. Dmitri Dmitrijev, palun! Aitäh! Hea ettekandja! Oma ettekannet sa alustasid maksusüsteemi konkurentsivõime kirjeldamisest. Mulle tundub, et investoreid paneb tänapäeval rohkem muretsema ikkagi kulukomponentide hinna tõus: eelkõige elektrienergia hinna tõus, gaasi hinna tõus ja nii edasi.

me hakkame Reformierakonna valimislubaduste arutelu asemel arutama neid sisulisi probleeme, mis meil Eesti majanduses on, ja tunnistame, et meil on ees suured väljakutsed? Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest! Meie majanduse areng on üldiselt kulgenud ju kenasti. Tõesti, on olnud kriisiaastad, pandeemia, praegu on meil sõda Euroopas, mis on tekitanud energiakriisi, pandeemia järelmina on

tootmissisendite hindu. Inflatsiooni põhjuseks on ühest küljest sõda Euroopas, aga

et ettevõtjad saaksid selleks valmistuda, antud juhul ka pangad. Teiseks, mõjuanalüüsid tuleb ikkagi teha. Igal

Siin on oht, et see maksutõusu mõju jõuab lõpuks pankade klientideni.

palunud ka PowerPointi esitleda, aga kuna see fail tuli nii hilja, siis me tehniliselt ei ole võimelised seda tegema. [Materjalid] on saadetud kõikidele saadikutele meilile ja on ka välja prinditud, seal taga saali otsas. Vabandage! Palun!

Algatuseks ma räägin teile natukene oma ettevõttest Chemi-Pharm ja miks ma siin täna üldse olen. Chemi-Pharm sündis minu oma vajadustest 26 aastat tagasi. Ma vajasin arstina selliseid desinfektsioonivahendeid, mis oleksid tõhusad, nahka eriti ei kahjustaks, ei ärritaks hingamisteid. Ja nii see sündiski, sest selgus, et kõik mu kolleegid vajavad samasid asju. Chemi-Pharm valmistab Tänassilma tehnopargis desinfektsiooni-, puhastus- ja hooldustooteid ning ekspordib neid üle maailma ligi 30 riiki, sealhulgas Skandinaaviasse ja mujale Euroopasse, aga ka Singapuri, Malaisiasse ja Indoneesiasse. Kollektsiooni krooniks on luksuslik looduskosmeetika sari D’Difference, mis on enim auhinnatud kosmeetikasari Eestis. Chemi-Pharmi töö ja toodang osutus üleilmse koroonakriisi ajal võtmetähtsaks. Me tegime sellel hetkel otsuse, et kapitalil on rahvus ja kapitalil on kodumaa. Panime väga kiiresti käima desinfektantide tootmise kolmes vahetuses ja seadsime prioriteediks Eesti. Saime iga rakuga aru, et oleme strateegiline ettevõte ja meil on vastutus Eesti hakkamasaamise eest. Aga koos koroonakriisiga võtsime me töösse ka ravimid ja tervisetooted. tegelikult plaanisime jõuda sinna alles aastate pärast. Praegu olemegi alustanud uue suure ravimitööstuse ehitust. Vaatamata sõjale oleme valmis ehitanud selle esimese etapi ja trassid ja praegu oleme kaasamas investeeringuid. Ütleme nii, et koroonaajal me oleme saanud ka

Kuidas Eesti tööstusettevõtetel läheb? Siin on üks slaid nendest ettevõtetest, kes on tänaseks oma pankrottidest teatanud. Aga seda nimekirja võiks jätkata. Tõnu Mertsina ütleb selle kohta niimoodi: töötleva tööstuse toodang vähenes 2022. aastal 3%, eelmise aasta teises pooles 8% ja 2023. aasta alguses see trend jätkub. siin väga vastu vaielda ei saa. Pooled ettevõtted kaotasid ekspordis, aga pooltel ettevõtetel läheb hästi. Ja kellel täna hästi läheb? Sinna alla lähevad kindlasti energeetikaettevõtted, elektroonikaettevõtted, ravimitööstus, militaarse suunitlusega ettevõtted ja pangad. Nii et elu on nagu Ameerika mägedel. Ja selle illustreerimiseks on ka slaid, kus on need kõverad ilusti näha. eksportivate ettevõtete olukord 2023. aastal. Märksõnadeks on sõda, tooraine hindade tõus, see tähendab tootmissisendite [kallinemine], seniste tarneahelate katkemine ja ettevõtete doteerimine Euroopa riikide poolt. Oleme viimastel aastatel näinud mitmeid erandlikke sündmusi, mis on sulgenud tavapärased tarneahelad: piire sulgenud koroonakriis, tarneahelad katkestanud seisak Suessi kanalis ja rünnak Ukraina vastu, energiakriis ja loomulikult tootmissisendite hinna suur tõus sõjast tingituna. Kõik need sündmused on andnud kinnituse sellele, mida me oleme niigi teadnud. Iga riik vajab kohapeal tootvaid ettevõtjaid, see on strateegiliselt hädavajalik. Tunnistan ausalt, et olen seni alati pidanud mõistlikuks, et riik ei toeta ega doteeri ettevõtteid. On aga tõsiasi, et selles uues pideva kriisi maailmas on paljud Euroopa riigid asunud avalikult või varjatult oma tööstusettevõtteid doteerima. Sellel on oluline mõju, sest samal ajal peame me Eestis tootjana nendega justkui võrdselt konkureerima. Mis seal salata, ka Chemi-Pharm on hakanud välismaal kaotama riigihankeid, sest keeruline on konkurentsis püsida. Kuna me teame toorainete hindu, siis saame ka anda eksperthinnangu, et enamuses juhtudel on selle taga teiste riikide abi oma tootjatele. Sellest hoolimata olen seisukohal, et riik ei peaks doteerima ettevõtteid, vaid looma nendele võrdsed tingimused välisturgudel hakkamasaamiseks. Räägin siia juurde ka ühe loo, mis meie endaga on olnud ja mis tundus natukene ehmatav. Me oleme alati arvanud, et koduturul hinnaga meiega keegi eriti võistelda ei saa, seepärast et me oleme kodumaine tootja, meil tarneahelad praktiliselt puuduvad ja logistika on minimaalne.

ja seda pakkus Läti ettevõtja, kes on hulgimüüja ja kes ise üldse ei tooda. Ja ta suutis talle teha parema hinna, kui meie siin kohapeal tootes. Aga loodame, et see ei kujune reegliks.

Euroopa Liit doteerib 650 miljardiga, Saksamaa 265 miljardiga. Siin [slaidil] on väikene näpuviga, ma näen. Ja Saksamaa on juba teatanud järgmise doteerimispaketi tulekust. Eesti koha pealt, kui me vaatame, ma juba kuulsin, et siin ei ole sisse arvestatud kõiki meie abisid, mis on olnud, alates universaalteenusest ja investeeringutoetusi energiatõhususse ja nii edasi. Aga mingeid trende see tabel siiski näitab. Ja miks on tööstuse käekäik oluline? Sellepärast et Eesti SKT-st 80–90% moodustab eksport ja suure osa ekspordist annavad just meie töötleva tööstuse ettevõtted. Ma alati rõõmustan, kui me saame öelda, et Eesti onstart-up'ide maa. Aga me peame arvestama, et inimeste heaolu tegelikult sõltub sellest, kui hästi läheb meie töötleval tööstusel. Ja mida annab siis ära teha? "Tööstuspoliitika loomine". Majandust ei saa arendada koalitsioonilepingutega. Pikaajaline ja selge plaan majanduse arendamiseks annaks julguse ja kindluse Eestisse investeerida. Suurettevõtete peakontorid ei tule enne, kui siinne majanduskeskkond positiivselt silma paistab. Suund peab olema automatiseeritud ja robotiseeritud innovaatilise suure lisandväärtusega tootmisele, see tähendab targale tööstusele. "Eesti ettevõtluskeskkonna maine kujundamine". Jõukust toovad meile kaupade ja teenuste eksport, suurem lisandväärtus ja välisinvesteeringud. Stabiilne ja ettevõtjatega arvestav maksusüsteem on üks aluseid, mis võiks muuta Eesti nii kohaliku ettevõtja kui ka välisinvestori jaoks atraktiivseks. Eesti peab olema riik, mis meelitab, mitte ei tõrju uusi investeeringuid. "Maksukorraldus". Sellest juba eelnevalt räägiti, et USA mõttekoda Tax Foundation on nimetanud juba ligi kümme aastat Eesti maksusüsteemi maailma parimaks. Ja ka Eesti ettevõtjale tunduvad maksud ausad, sellepärast ei viidagi ettevõtteid Eestist minema. Makse on lihtne maksta ja mitte ainult maksta, vaid ka koguda. Ja selle tulemusena laekuvadki maksud Eestisse. Minu hinnangul ei pea paika, et praegune maksusüsteem on kahjulik Eesti ettevõtlusele ja riigile tervikuna. Ja siin [slaidil] ka see järjestus, et kui Eesti on esimene, kes siis järgnevad temale. Mis on maksusüsteemi puhul määrava tähtsusega? Maksudega ei mängita. Maksusüsteemi ei saa muuta üleöö. Usaldusväärsus ja etteennustatavus on iga tugeva majanduse nurgakivi. Maksude muutmine on ettevõtjaid nii oluliselt mõjutav,

Oluline on läbi mõelda praktiline pool: millised on maksumuudatuste otsesed ja millised kaugemad mõjud. Analüüsida tuleb teiste riikide kogemust, kuidas on vastavad maksud teistes riikides korraldatud ja mis on olnud nende õppetunnid. Eesti majandus on rahvusvaheline majandus ja nii ei saa muuta Eestis makse, arvestades, et see kuidagi ettevõtjaid ei mõjuta. Meil on veel selgelt meeles näited alkoholiaktsiisi tõusust ja piirikaubandusest. "Positiivsed arengud tänavustes valimisprogrammides". Mulle väga meeldib erisoodustusmaksude kaotamine spordi- ja tervisekuludelt ja minu meelest võiks seda igati laiendada. Sellepärast et ma ei saa aru, miks ettevõtja ei võiks maksta kinni oma töötaja ravimeid või miks ma ei võiks maksta rohkem tervisega seotud kulusid, olgu siis ühekordsed haiglakulud või mingid muud asjad. Ja ka teadus- ja arendustegevuse soodustamine. See on meie jaoks eriti oluline teema, sest Chemi-Pharm ise kuulub 2% klubisse. See on tööandjate keskliidu poolt ellu kutsutud klubi, kuhu kuuluvad ettevõtjad, kes panustavad 2% oma käibest teadus- ja arendustegevusse. Meie oleme selle klubi esimene liige ja see liikmelisus anti meile ühel konverentsil väga pidulikult üle. Meil oli selle üle väga hea meel. Ma arvan, et see on täpselt see, mis kasvatab Eesti majandust, ja see on põhialus, kuhu me tahame jõuda. Võib-olla siin mingisugused maksusoodustused võiksid täiesti ajakohased olla. minu meelest võiksid olla maksusoodustused ka suurtele investeeringutele ja välisinvesteeringutele, sest see kõik kasvataks meie majanduse alusbaasi.

See on mõttekoht ja seda võiks teha, sellepärast et ettevõtjad juba praegu maksavad oma töötajatele tervisekindlustust.

sest ma arvan, et aasta-aastalt ettevõtjate panused siin tõusevad. Nii, mõttekohti. Eesti maksukoormus on 34% ja see on Kesk-Euroopa riikide tasemel. Ma ei näe võimalust, et me saaksime maksukoormust kuidagi tõsta. Siis see inimestele lennukilt raha jagamine – suurem osa inimesi tegelikult ei vaja seda riigiabi.

kus plaastriga harjutakse lõpuks ära. Ma arstina tean täpselt, kuidas see käib. Kui sa lapsele paned põlve peale ilusa värvilise plaastri ja põlv saab terveks, siis varsti on ta su juures ukse taga tagasi ja küsib: "Tädi, aga ma tahaksin seda plaastrit uuesti saada." Mul kuidagi tekkis selline paralleel. Ja kui seda 34% nüüd veel võrrelda postsotsialistlike riikide omaga, siis me oleme ühe kõrgema maksukoormusega. Maksukoormust võib-olla kunagi tulevikus võib tõsta, aga see oleneb sellest, missugusel tasemel on majandus, kui arenenud on riigid ja kui tugevad on riigid. Aga meie ei ole sellesse punkti minu meelest veel jõudnud.

"Eesti edukomponendid". Eeldused õnnestumiseks: lihtne maksusüsteem, stabiilne ettevõtluskeskkond, nutikad ettevõtjad, haritud ja ettevõtlik rahvas. Haridus on siin väga oluline komponent. Eesti rahandus- ja majanduspoliitika aluseks peaks olema töötleva tööstuse ettevõtete konkurentsivõime tõus ning Eesti kui targa ja innovaatilise tööstuse maaks saamiseks kaasaaitamine. Peame arendama uusi konkurentsieeliseid ja suure lisandväärtusega tooteid ning pakkuma ettevõtlikele inimestele investeerimiskindlust. Eksportiva tööstusettevõtjana ütlen, et rahvusvahelise konkurentsivõime hoidmiseks vajavad tootvad ettevõtted, et maksusüsteem on lihtne ja selge ega tohi pakkuda üllatusi. Usun, et Eesti tööstusel on oluline roll selles, et viia Eesti edulugu täiesti uuele tasemele. Eesti riik on veerand sajandiga või natuke enamaga saavutanud palju, kuid Soome heaoluni on meil veel pikk tee minna. Majanduskasv ei teki iseenesest, aga kõik on võimalik. Oma tootega tuleb kõnetada maailma. Näen selles olulist rolli teadusmahukal tootmisel. Seepärast oleme Chemi-Pharmis võtnud suuna ravimitööstuse rajamiseks Eestisse, et valmistada kohapeal tervisetooteid, ravimeid ja vaktsiine. Eesti oma ravimitööstus on strateegiliselt vajalik ja majanduslikult kasulik. Ja lisaks on sellel suur ekspordipotentsiaal.

siis tegelikult ettevõtjana tahaksin öelda, et me ei peaks kartma laenusid võtta, aga laenuraha tuleb kasutada niimoodi, et see toob selle raha tagasi. Meie ka oleme praegu võtmas suurt laenu, aga me näeme, et see toob meile nelja- kuni kümnekordselt tagasi. Peaasi, et selle raha kasutus oleks õige. Ja kui veel rääkida investeeringutest mõttekohtade teema juurde, siis meil on siin üks konks. Me oleme rääkinud väga pikalt sellest, et investeeringud betooni ei kõlba.

energiatõhusaks, kuni nullenergiamajadeni välja. Ja loomulikult ei saa siin tähelepanuta jätta ka ventilatsiooni. Tööstus on majanduse süda. Eesti maksusüsteem on usaldusväärne ja toimiv, seda ei tohiks muuta ei maksude tõstmise eesmärgil ega lihtsalt muutmise pärast. Ettevõtjad vajavad stabiilsust ja kindlust. Väldime maksudega eksperimenteerimist! Eesti jõukus sõltub otseselt meie töötleva tööstuse olukorrast. Ärgem unustagem seda! Just tööstus on meie majanduse süda. Aitäh, lugupeetud Riigikogu, ja aitäh, istungi Suur tänu! Läheme küsimuste juurde. Andres Sutt, palun! Aitäh, hea juhataja! Aitäh suurepärase ettekande eest, mis lihtsalt kokku võttes, ma arvan, pani kirja kõik olulised majanduse baastõed, mis aitavad ettevõtlusel ja innovatsioonil kasvada ja areneda! Kindlasti saan ma ainult nõustuda sellega, et maksusüsteemil on väga oluline roll investeeringute toetamisel, motiveerimisel. Ja on [õige], mis te ütlesite, et lihtne maksusüsteem teeb maksude maksmise lihtsaks ja seetõttu on meil maksude tasumine Eestis olnud väga heal tasemel. Minu küsimus on võib-olla natuke seotud valdkonnast. Lisaks maksudele on väga oluline ka see, kuidas erinevad riigiametid aitavad ettevõtetel tegutseda, toimetada, kui kiiresti erinevaid nõusolekuid ja lubasid antakse

kui oli koroonakriis, siis me töötasime väga tihedalt koos kõikide meie ametitega ja ametnikud tegelikult tulid appi ettevõtjale, isegi kuni selle abini välja, et meile otsiti isegi

MKM ja EAS – need ametid on nagu sõbraks saanud, me suhteliselt tihedalt nendega suhtleme. Aga otse öeldes oleme väga hädas Terviseametiga. Tuleks arvestada, et me peame oluliseks innovatsiooni ja me teemegi innovaatilisi tooteid. See tähendab seda, et enne seda maailmas keegi ei ole sellist toodet teinud. Ent meie ametnikud ei julge otsustada kui on valida, kas lubada turule või mitte lubada, siis nad valivad kindlasti otsuse mitte lubada. Või tulevad välja sellise lahendusega, et lubada Eestisse, mitte lubada mujale Euroopasse. Seda on veel eriti raske mõista, sest riske nagu ju ei ole, kui Eestisse lubatakse. Aga selline on tänane reaalsus just innovaatiliste uute toodetega. Otsustamisjulgus on see, mida võiks olla rohkem.

Ja ma kuulen hommikust õhtuni ettevõtete juhtide kurtmist, et riik ei aita, ei toeta energiahindade kompenseerimisel. Kuidas sellises olukorras peaks

kolleegidele, et nad võiksid sellise jutu lõpetada, et see lakkamatu toetuste jutt ei ole sugugi parem kui see, kui nad kritiseerivad, kui meie siin otsustame igasuguseid toetusi anda?

rohebetooni panustamine võiks olla see, mis ettevõtjaid päriselt aitaks. Aga sellised suunatud otsemaksed – mille alusel neid siis teha? Vilja Toomast, palun!

Ja teine, lihtsalt mind huvitav küsimus puudutab seda ninaspreid, mida te Tartu Ülikooliga välja töötasite. Kaugele need katsed on jõudnud ja mis sellest saanud on? Millisel tasemel on see tunnustatud ja aktsepteeritud? Aitäh Alustan sellest ravimitööstusest. Me tahame siin teha natukene teistsugust ravimitööstust, kui me oleme harjunud nägema. Enamus ravimitööstuseid on sellised, näiteks suured [tehased], mis on Euroopas, et nad teevad ühte või kahte toodet ja teevad neid

palvel projekteeritud, isegi esmakordselt maailmas, kus on võimalik näiteks [toota] ninaspreisid, vaktsiine, viaale, ampulle ja kuivpulbreid

muuta vastavalt sellele, et kui tekib mingisugune olukord, kas või on vaja toota jooditablette, siis meil on olemas tableteerimise ja kapslimasinad ja me saame need kohe tööle panna, vahetades lihtsalt eelmised välja. Me oleme selle peale mõelnud, et tootmine oleks võimalikult paindlik. Kui rääkida sellest BioBlock ninaspreist, siis kliinilised uuringud on praegu lõpujärgus. Ega me väga palju sinna sisse piiluda enne lõpetamist ei saa, aga teame on mõjunud neile, kes on kasutanud. Kliinilises uuringus on platseebo- ja teine grupp ja me tegelikult ei tea, kumba inimene saab. Aga kui me oleme vaadanud neid, kes kasutanud on, siis tundub väga positiivne olevat. Aga ootame ära ja loodame, et viirustüvi vahepeal ei muutu. Kui me selle eelmise uuringu tegime, siis me jõudsime kuskil poole peale ja siis muutus viirustüvi ja oli kohe näha, kuidas haigestumine lihtsalt järsku selles rühmas hakkas tõusma. Nägime, et midagi on valesti, ja katkestasime selle uuringu. Aga enne seda, nagu me eelmise uuringu põhjal võime öelda, see töötas väga hästi.

võib-olla mitte tööjõumaksud. Sellepärast et konkureerimisolukord läks keeruliseks kuidagi väga järsku ja sellest tulid välja need ettevõtted, kellel oli selle jaoks puhver olemas. Kellel seda puhvrit ei olnud, nendel läks ikkagi raskeks.Küsimuse

Ja kui me suudame – praegu meil on see 400 euro piir ees, aga see summa võiks olla suurem, näiteks 1000 eurot –, siis need inimesed enam ei kurnaks meie riiklikku tervishoidu. Mart Võrklaev, palun!

euribori tõusu ja seda, et me peame iga kuu rohkem maksma. Eks see on loomulikult raske. Ja justkui üks lahendus sellele oleks, et hakkame nüüd panku erandkorras ja kiirkorras täiendavalt maksustama. Ma julgen arvata, et koroona ajal teie ettevõttel ka halvasti ei läinud mingitel hetkedel, aga see oli ilmselgelt seotud pingutusega ja teie ettevõtte tooteid oli vaja. Kuidas te tunnete või mis te sellest arvate, kui nüüd niimoodi hoogtöö korras

Ma ei oska siin praegu muudmoodi vastata. Maris Lauri, palun! Aitäh! Suur tänu ettekande eest! Eesti ettevõtte tulumaksu süsteem on võimaldanud ettevõtetel luua kapitalipuhvrid, mis on aidanud kriisides väga hästi toime tulla. Meil on siin olnud mitu kriisi järjest.

Kindlasti oleneb see nendest puhvritest. Me ka mõtleme, et see Euroopa Liidu doteerimine ja Saksamaa tohutu doteerimine ei saa ju lõputult kesta. Nii kaua tuleb lihtsalt vastu pidada, oleme meie võtnud seisukoha. Ja selge on see, et sisendihinnad ja toodete hinnad on tõusnud ju kõikidel.

Kui meil on praegupipeline'is 65 toodet, siis me sellest arendusest võtsime välja 15 toodet, mida me arendame eelisjärjekorras. Teised lihtsalt tõstsime kõrvale. Selliseid valikuid tuleb ettevõttel teha, aga ma loodan, et see kõik on lühiajaline. Majandus on ju tsükliline. Heiki Kranich, palun! Aitäh! Te rääkisite sellest, et ettevõtjad ei vaja toetusi. Sellele saab ainult alla kirjutada. Siim Kallas viitas sellele, et ettevõtjaid, kes hea meelega näeksid riigipoolseid permanentseid toetusi, paraku siiski on. Aga ma nõustun teiega, et see kindlasti ei saa olla täpne ja sihitud abi. Samas mind tegi natukene murelikuks teie teatavad kulutused ettevõtlusele võiksid olla vähem maksustatud. See on ju samalaadne toetus tegelikult.

Kas teile võiks tunduda üldine maksukoormuse alandamine nii ettevõtluse kui ka maksude administreerimise seisukohalt lihtsam lahendus? See annaks võib-olla ettevõtjale vabamad käed nende otsuste tegemiseks ja oleks efektiivsem pikas plaanis? Mis saab ettevõtjal maksude alandamise vastu olla?

saab rikkamaks ja meie majandus kasvab suuremaks. Kuskilt peab tulema see raha, mis läheb palkadeks riigitöötajatele, mis läheb meie kaitsekulutusteks.

Me ei tohi seda anda oma töötajale, kui ta tahaks seda võtta. Selle kohta ütles mulle KPMG audiitor, et aga tee üks värviline punane prügikast sinna õue nurka

Jürgen Ligi, palun! Aitäh! Ma juhin tähelepanu, et see erisoodustuste teema on siiski

ma küsin teise teema kohta, mis siin juba kõlas: et meie ettevõtted peavad siis ma ei

mis spetsiifiliselt just Eesti ettevõtjaid kurnab ja konkurente mitte? Näiteks kas või seesama asi, et kui meile räägivad Läti ettevõtjad, kes pole ise tegelikult tootjadki ja nad on ainult edasimüüjad või mingid hulgimüügifirmad, et nendele lihtsalt aasta lõpus laekub raha päris suurtes kogustes arvele. See on tegelikult see, mis neid ettevõtteid üleval hoiab ja aitab nende hindasid hindasid madalamal hoida. Ja tõenäoliselt on selline raha jagamine hästi odav ja kiire moodus.

tõepoolest ravimite turg on väga laiaulatuslik. Samas me teame, et Euroopas ikkagi tervishoiuturg on üsna riikide mõjusfääris ja selle avatus on Kuidas teie näete tulevikuperspektiivi silmas pidades, kas ka Euroopa sees tervishoiuteenuste turul võib lähitulevikus toimuda mingi muutus? Kas see, et iga riik ravib oma inimesed ise, on õige suund?

see sellega, et teda enam ei ole. Aga kui praegu kõiki neid Saksa ettevõtteid toetatakse, siis kõik toimib. Tõenäoliselt on koroonast tingitud maksupiirangud või sellised doteerimispiirangud jäänud maha võtmata. Võib-olla me saame siin midagi teha, et rohkem võrdsemalt

Rohkem küsimusi ei näe. Suur tänu! Siis läheme järgmise ettekande juurde. Palun Riigikogu kõnetooli maksuekspert Hannes Udde. Ka selle ettekande pikkus on kuni 20 minutit, millele järgneb kuni 30 minutit küsimusi-vastuseid.

Tere, austatud juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Minu nimi on Hannes Udde ja ma olen maksudega tegelenud üle 25 aasta ja väga suur osa sellest just üksikisiku tulude maksustamisega.

keskendun siin ainult üksikisiku tulu maksustamisele. Loomulikult on kõik maksud meiega seotud igapäevaselt. Võib-olla me siiski päris ei adu seda, et kui me läheme poodi ja ostame sealt leiba-saia, siis tegelikult selle käibemaksu lõpptarbija maksab ju kõik kinni, kuigi maksukohustuslane on keegi teine. Mis me siis nendest maksudest saame? Maksud on loomulikult väga oluline tuluallikas riigieelarvesse:circa83% sellest moodustavad maksud. Kahjuks mul ei ole neid slaide praegu näidata, aga ma näen, et teil on väljatrükid ja te saate sealt mõningaid asju jälgida. Loomulikult ei ole slaidide peal kõike kirjas, mida ma tahan öelda. Seega on hea, kui te ka kuulate.

Mäletan seda, kui 2015. aastal Jeb Bush Orlando majandustippkohtumisel rääkis, kuidas Eestis on võimalik oma tulud deklareerida viie minutiga.

on tulusid võimalik veelgi kiiremini deklareerida ja seda loomulikult tänu Maksu- ja Tolliameti väga heale tööle. Aga see tähendab seda, et sinna tuleb väga palju panustada. Seesama deklareerimissüsteem maksab päris palju, sest see tuleb igal aastal üles ehitada täiesti algusest peale. Ma mäletan, et mu käest on alati küsitud, miks te ei võta vana põhja lase seda käiku. Aga iga aasta on maksud üksikisiku koha pealt muutunud. Ka kõige pisem muudatus nõuab uut arendust. Ja samas tuleb ka kõik eelnevate aastate süsteemid üleval hoida. Püstitan nüüd küsimuse natukene teise nurga pealt: kas meie füüsiliste isikute maksustamine on lihtne? Deklareerimine on lihtne, nupule vajutus. Ma arvan, et enamus on juba deklaratsiooni teinud. Aga [kas on selge], mida maksustatakse, kuidas maksustatakse, kuidas kujuneb lõplik maksusumma, maksukohustus, kas inimene peab maksma juurde või saab hoopis raha

ja kuidas deklareerida, mida maksustatakse, mida mitte, milline on maksusoodustus, siis sa võid endale nii-öelda külma teha. Mis siis tegelikult on riigi ülesanne? Riigi ülesanne on teha maksupoliitika lihtsalt arusaadavaks, selgitada, kuidas maksukohustus kujuneb,

Maksud maksmata Riigikogul? Lülitati elekter välja. Ka seda võib juhtuda. Õnneks mikrofon töötab ja minul siin valgus on, nii et ma

küsimused ja mõningad numbrid. Suurepärane on see, et meie inimesed saavad aru, miks on vaja maksusid maksta. 2022. aastal

Kui me võtame praegu üksikisiku maksustamise ja selle astmelise maksuvabastuse, siis need, kes jäävad sinna vahesse,

jaoks] täiendav töö, täiendav selgitamine, täiendav vastamine, täiendavad kulutused. Minu meelest see süsteem ei ole just kõige parem ja selle nii-öelda maksuvabastuse – nimetame seda lihtsalt maksuküüruks –, millest on väga lihtsalt läbi käidud, võiks ära kaotada. Isiklikult ma pooldan ühtset maksumäära ja et kõigil oleks ühtne tulumaksuvabastus. Kas seda on võimalik teha? Jah, loomulikult on võimalik teha. Kuidas seda teha? Mismoodi seda teha? Kui me vaatame neid numbreid, siis seal on mõningad sellised koogitükikesed.

siiscircapeaaegu pooled on need, kes saavad praegu kasutada üldist maksuvaba tulu.

Dividendidel on ettevõtte maksukohustus ja teatud tingimustel on võimalik kasutada soodusmäära. Siis on osa neist üksikisiku puhul maksustatav. Ja vaat see summa on siin sees, aga seda, mida ettevõte maksab, ei ole.

Kui me praegu vaatame, kui palju oli neid isikuid, kes soovisid neid maksusoodustusi kasutada,

Jah, loomulikult tekib küsimus, et ma siis enam ei lähe koolitusele, ma ei anneta enam kuhugi, ma ei võta eluasemelaenu. Kuulge, elu tahab elamist! Ma võtan igal juhul selle laenu. See 60 eurot, mis ma tagasi saaks, ei ole täna teema. Kokku saan ma selle 1200 euro pealt 240 eurot tagasi. Koolituskulud on nagunii kokku tõmmatud.

Unustage ära need soodustused ja tõstke maksuvaba tulu summat! Siis tekib kõigil võimalus – ka nendel, kelle tulud täna tegelikult nii palju ei võimalda, et nad saaksid soodustust kasutada – saada tulumaksu tagasi. Nad ei saa täna tagasi. Need numbrid on kõik väga ilusti leitavad, neile saab otsa vaadata.

Halduskoormuse [seisukohast] võidavad kõik koolitusasutused, pangad, võidavad ka mittetulundusühingud,

slaid pealkirjaga "Maksuküür 2". Jah, meil on ka veel teine maksuküür. Ja see on seotud sellega,

siis see 2160 eurot kukub niimoodi alla. Ja kui on võimalik üks euro üle kanda, siis saab teine 20 senti võitu. Millest me räägime?!Ja ega need teised ülekandmise nii-öelda vabastused – eluasemelaenude intressid, koolituskulud ja täiendav maksuvabastus alates teisest lapsest

elektrooniliselt ei ole seda võimalik lõpuni filigraanselt teha, aga see on juba pisiteema. Õnneks see suures plaanis täiesti töötab. Taastame siis ühised tuludeklaratsioonide esitamised!

valimislubadustele, sest kohe-kohe tulevad valimised. Ja mida ma seal nägin: nii ühtset maksumäära kui astmelist maksustamist.

Pakutakse ka täiendavaid maksuvabastusi. Üks täiendav maksuvabastus oleks laste tulumaks: 5000 eurot iga lapse kohta. Kui juba täna ei ole võimalik seda kasutada kõikidel, siis 5000 euro puhul, uskuge mind, jääb see kasutamine veel kehvemaks. Vaadakem otsa sellele, et me peaksime mõtlema,

saavad ikkagi need, kellel on piisavalt tulu. Arvutusi võib igaüks teha. Ja teine teema on seesama 5% teema. Kui meil on täna [tulumaks] 20% ja mul on viis last, siis ma ei maksa üldse tulumaksu, aga 5% läheb mul kaduma. Ehk siis vaadakem kõik ... Austatud ettekandja, meil kõneaeg on läbi. Ma saan kolm minutit juurde anda. Kas on vaja? Kohe ma lõpetan. Kohe jõuan. Ma ikkagi kolm minutit annan juurde. Hästi, aitäh! Ja siis olid ka veel mõningad valimislubadused, mis on juba lahtisest uksest sissemurdmine, ehk siis need asjad on juba tegelikult olemas.

Loodan, et tulevikus meie maksustamise süsteem ja sisu saab olema lihtsam ja on arusaadav kõigile konkreetsetele maksumaksjatele.

Tegelikult on see žongleerimine oma elukohtade vahel inimestel üsna tüütu tegevus. Nad jagavad oma elu kahe koha vahel ja tahavad ka kahelt poolt teenuseid saada. Kas Eestis peaks looma süsteemi, et inimene saab valida, et ta jagab oma tulumaksu näiteks 80% põhielukohta ja 20% lisaelukohta? Aitäh! See on valikute küsimus ja otsustamise koht. Mina isiklikult arvan, et see tegelikult tekitab täiendavat halduskoormust,

Ja tahes-tahtmata on see teema, et meil ei ole neid kuhugi ladustada. Meil lihtsalt ei mahu ära. Miks laseb Maksu- ja Tolliamet korraga 5000 inimest tuludeklaratsiooni esitama? Põhjus ongi see, et server ei suuda [rohkem] vastu võtta. Aga selleks kaheks päevaks ei ole mõtet väga suurt serverit osta. Minu isiklik arvamus ja vastus on, et mina väga seda ei toeta. Samas on see kõik otsustamise koht. Helmen Kütt, palun!

Mihhail Lotman, palun! Aitäh, austatud ettekandja, suurepärase ettekande eest! Eesti maksusüsteem on lihtne ja nagu näeb teie tabelitest, inimesed saavad sellest aru, ja järjest paremini. Millega aga nad tihti jäävad jänni – ka minult on korduvalt küsitud ja ma ei ole osanud hästi vastata –, on see, kuhu lähevad meie maksud. Minu tulumaks 20%, kuhu see läheb? Kas riigikaitsele, kas pensionidele või äkki riigikogulaste kuluhüvitistele? Kuidas

kui palju läheb sinna-tänna, teisele ja kolmandale kohale. Ja sellega ongi see teema, et see, kes üldse tulumaksu ei maksa – ma võib-olla mõtleksin, et aga mis, ma ei aita üldse riiki, sest ma ei maksa midagi.Aga loomulikult need proportsioonid on väga erinevad. Kui hakata lahti võtma, kuhu siis tegelikult [maksuraha] kulutatakse, siis loomulikult tulevad need protsendid välja, aga minul seda informatsiooni täna ei ole. Aitäh!

peaksime andma omavalitsustele suurema finantsautonoomia oma tulude kavandamisel, planeerimisel? Täna on maamaks ainukene instrument, millega ta saab kaasa rääkida – see on küll ka riiklik maks põhimõtteliselt veel kassi- ja koeramaks, mis aga on ju naljanumber. Mida teie arvate omavalitsuste täiendavast maksuautonoomiast?

On olnud ka teisi kohalikke makse, mis on tulnud ja läinud, kadunud, liikunud. Ja on ka tegelikult räägitud, et võiks mõelda päris uutele kohalikele maksudele.

seda üksikisiku tuludeklaratsiooni koondit, ka seda maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral. On selline maksuvabastus, see on praegu 1840 eurot.

Aitäh! Ütleks kohe, et jah. Praegu tegelikult on see maksusoodustus alates teisest lapsest 1848 eurot ja alates kolmandast lapsest 3048

Ja täpselt sama seis tekib ka siis, kui me tõstame selle summa iga lapse pealt 5000 euroni. Ehk siis me paneme välja näitlikult maksusoodustuse, mis kõlab ju väga hästi, 5000 eurot, aga kasu sellest saab see, kellel võib-olla ei olegi seda maksusoodustust vaja, kes tegelikult teenib nii palju, et ta suudab ilma selle täiendava soodustuseta hakkama saada. Heiki Kranich, palun! Aitäh! Mul oli väga sümpaatne kuulda teie suust seda, et kõige mõistlikum on lihtne, ühetaoline ja võimalikult väikeste eranditega tulude maksustamine ja et igasugused soodustused jõuavad välja sinna, et nad tihtipeale ei jõuagi kohale ja suurendavad ainult administratiivset koormust. Ma ei saa siinkohal ütlemata jätta, et minu arvates on igasugune tulude maksustamine üldse saatanast, aga see ei ole praegu selle debati teema.Aga kas te olete minuga nõus, kui ma ütlen, et meie maksusüsteemi kõige suurem probleem täna on hoopis sotsiaalmaks, mis jaguneb 20%‑ks ja 13%‑ks, ja riigieelarvest makstakse nii sellele 20%‑le pensioni poole pealt kui ka 13%‑le tervishoiu poole pealt tegelikult peale, mis tähendab seda, et sotsiaalmaks oma algset eesmärki juba ammu enam ei täida. Ja samas on tegemist ettevõtlust väga olulisel määral mõjutava maksuga. Kas te olete nõus, et selline maks, mis oma eesmärki ei täida, aga majanduskeskkonda olulisel määral mõjutab, peaks olema ümber vaadatud?

Ja kui minu palga pealt makstakse täna 33% sotsiaalmaksu, siis mina tegelikult saan ju sealt kasu, kuna mul on olemas teine pensionisammas, ehk mina ei maksa 33%,

Kui me suurendame sotsiaalmaksu, siis me läheme ettevõtjate rahakoti kallale, sest nemad peavad täiendavalt maksma, on see siis 35% või suurem maks.

Me tarbime iga päev tervishoiuteenuseid. Ma lähen perearsti juurde ja perearst kirjutab mulle analüüsid või tehakse mingisuguseid uuringuid. Ja temal on leping mingisuguse konkreetse firmaga, kes seda teeb.

kuidas te tunnete, kui lihtne ja arusaadav see inimeste jaoks on? Me kuuleme praegusel ajal, kui tuludeklaratsioone esitatakse, et ühed saavad hästi palju raha justkui tagasi ja teised peavad üllatuslikult peale maksma. Ja see ei ole tänu maksusoodustustele, vaid tänu sellele, et et inimesed ongi aasta jooksul kas siis suuresti jätnud kasutamata oma tulumaksuvabastuse hirmus, et nad peavad äkki järgmise aasta veebruaris midagi tagasi maksma, ja teised on saanud võib-olla erakorralist tulu ja avastavad siis, et peavad tagasi maksma, pole kõike prognoosinud. Kui lihtne ja arusaadav see on? Ja sinna võiks juurde panna veel selle, mida Aivar Sõerd mainis, et Rahandusministeeriumi prognoos ühetaoliseks muutmise korral oli, et 140 miljonit on seda raha, mida riik inimestelt tasuta laenuna aasta otsa kasutada saab. See teeb selle kulutuse kallimaks. Kui õiglane, lihtne ja arusaadav see süsteem ikkagi on?

selles mõttes tõepoolest see tekitab segadust ja see ei ole väga lihtne. Ja tavainimene ei oska planeerida. Inimene on ikkagi hirmul ja tema jaoks kõige suurem hirm on see, et tuleb suur maksunõue. Jah, kui sul on olnud mingi vara müük, siis tahes-tahtmata tuleb. Aga kui sa oled täiesti tavaline palgatöötaja, sul mingeid muid lisatulusid ei ole, siis sa tegelikult ei

minu üldine 6000 eurot maksuvabastust kukub kohe väiksemaks. Kui mul mingeid soodustusi ei ole, siis ma pean hakkama juurde maksma. Kui ma saan mingit maksusoodustust kasutada, siis on hästi, ma ei maksa juurde. Tarmo Tarmo Kruusimäe, palun! Tänan, hea esimees! Hea ettekandja! Ma jäin kuulama seda analüüside asja. Eks [konks] võib-olla peitubki meil selles, et meil ei ravita enam inimesi, meil osutatakse neile lihtsalt meditsiiniteenust. Kas me peaksime, ütleme, seda meditsiiniteenust,

olla. Loomulikult, tervishoid on väga oluline ja tervishoiu nimel võib teha erandeid ja võib-olla peakski tegema. Kui meil ei oleks tervist, siis tegelikult ei oleks meil ka töötavaid inimesi

Maksusoodustus – ma saan aru, alati öeldakse, et maksusoodustused on saatanast, eks ju. Kuskil on ikka keegi, kes ei ole rahul, kes saab rohkem ja kes vähem. Aga mis teie ütlete? Kui rahva tervist vaadata, kas ettevõtjatele, tööandjatele maksusoodustuse tegemine

Suur tänu! Ja nüüd ongi nii, et kolmas ettekandja oli. Algataja,

... Nii, ahah, algataja on palunud ka seda, et kõigepealt esineksid fraktsioonide esindajad, nii et ma eeldan, et kui te olete end siia kirja pannud, siis teie just olete fraktsiooni esindajad. Kui te ei ole, siis andke mulle sellest ka märku. Palun Riigikogu kõnetooli, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindaja Reili Rand. (Reili

Kui aastaid tagasi lubas Reformierakond meile maksuvabasid reedeid, siis üliliberaalse ideoloogia juhtimisel jõudsime eelmise aasta lõpuks hoopis palgavabade reedeteni. Täna on meie ühine olulisim ülesanne tagada, et inimesed tuleksid toime eelmisel aastal röögatu hoo sisse saanud

Aga meie avalikud teenused, eriti pealinnast kaugemal, on juba praegu lihvitud nii õhukeseks, et lähenevad kohati murdumisele. Seega, lõpmatuseni seda teha ei saa. Teine võimalus on võtta laenu, kuid ilmselgelt mitte püsikulude katmiseks. Taristuinvesteeringud, näiteks energeetikasse, aitaksid laenuraha toel siiski pikemas perspektiivis ka kulusid vähendada. võimalus on leida lisatulu teenimise võimalusi. Riigi puhul on kõige selgem viis maksupoliitika muutmine nii, et selle tulemusena ei suurene ühiskonnas vaesus ja ebavõrdsus.Oleme aastaid elanud Reformierakonna kultiveeritud müüdis, et ainult nemad suudavad riigi rahaasjad korras hoida. Paari päeva tagune uudis, et vaieldamatult kulukaim valimislubadus pärineb just Reformierakonnalt, näitab selle müüdi haprust. Maksuküüru kaotamine tekitab eelarvesse ligi poole miljardi euro suuruse puudujäägi. Kust aga tuleb selleks rahaline kate? Milliseid avalikke teenuseid saame sellises mahus veelgi vähendada? On see riigikaitse, maakoolid ja õpetajate palgad, hoolekande- või tervishoiukulud? Sellest nad rääkida ei soovi, ka siis, kui konkreetselt küsitakse, nagu enne taas tõestust saime.Sotsiaaldemokraadid on ainsad, kes julgevad välja öelda, et lubadustel peab olema kate. Ei saa ühtaegu langetada makse ja võtta riigile üha suuremaid kohustusi. See ei ole vastutustundlik ega tark ja kindlates kätes rahanduspoliitika.Kuulsime ka tänases avaettekandes oravapartei dogmaatilist veendumust, et Eesti lihtne maksusüsteem on meie riigi arengu eelduseks. Samal ajal teame, et [arstiabi] ja maailma tasemel hariduse pakkumise jätkamiseks on vaja senisest veelgi rohkem raha. Saan aru, et tervishoius on teil lahendus lihtne: edaspidi saab arsti juurde see, kelle rahakott on paksem ja seda võimaldab, aga väiksema sissetulekuga inimeste jaoks ravijärjekorrad pikenevad veelgi. Eks see on kindlasti üks valik, aga mitte kõigist oma inimestest hooliv lahendus.Jäik klammerdumine kehtiva maksusüsteemi külge näitab paindumatust ja võimetust muutuvate oludega kohaneda. Kui palju oleksime saanud riigina veelgi rohkem saavutada, kui maksudebatt ka päriselt toimuks ja saaksime rakendada erinevaid lähenemisviise, et maksupoliitika inimlähedasemaks nüüd konkreetselt ühetaolisel tulumaksu määral. Minu kodumaakonnas Hiiumaal oli keskmine – rõhutan: keskmine – palk möödunud aasta lõpu seisuga 1100 eurot. Reformierakonna nägemuse kohaselt võidab Hiiumaal keskmist palka saav inimene kuus 9 eurot ja 20 senti, Riigikogu liikmed aga 140 eurot.Igast eurot.Igast inimesest ja piirkonnast hooliva riigi maksusüsteemi eesmärk ei peaks olema ühetaoline, vaid õiglane maksusüsteem. Selleks näevad sotsiaaldemokraadid ette alampalga kasvu kolme aastaga 1200 euroni, seejuures ettevõtteid toetades. Riik sai endale lubada passiivset rolli palgakokkulepete sõlmimisel ajal, mil palgad kasvasid hindadest kiiremini. Nüüd peab riik sekkuma jõulisemalt. Astmeline tulumaks aitaks tagada võimalikult suure hulga eestlaste toimetulekut, kui miinimumpalka saava inimese tulu oleks maksuvaba, sealt kuni 3000 euroni kehtiks maksumäär 20% ja 3000 eurot ületavale osale oleks tulumaks 28%. Selline muudatus aitaks tuntavalt neid, kes on hinnarallis enim räsida saanud ning kaotanud silme eest sihi, kuidas edaspidi hakkama saada. Küüniline on seda pidada rikkuse või ettevõtlikkuse karistamiseks, kui tegu on patriootliku, oma riigist ja kaaskodanikest hooliva lähenemisega.Sotsiaaldemokraadid soovivad ehitada riiki, kus kedagi ei jäeta maha. Õiglane maksupoliitika on parim vahend selle saavutamiseks. Lõpetuseks tsitaat, mis pärineb esimese vabariigi ajast, täpsemalt aastast 1924. Selle autor on Madis Treumann, mees, kes viis aastakümmet töötas loomaarstina. Tsitaat: "Üksi "Üksi väga alaväärtuslik inimene võib oma väiklased kaukakasud seltskonna kasudest kõrgemale seada."Tänane Reformierakonna salatsev rahanduspoliitika seab ohtu mitte ainult inimeste toimetuleku, vaid halvemal juhul ka meie julgeoleku, sest me ei saa kindlalt teada, millist pakku nende kärpekirves järgmisena tabab. Aitäh!

Jätkuvalt kerkib üles küsimus või püütakse siit puldist öelda, et Eesti maksukoormus on juba jube kõrge ja kuskile seda ülespoole tõsta ei anna, ümber jagada ei tohi ja tuleb jätkata nii nagu praegu. Tuletan meelde, mis viimastel aastatel meie maksusüsteemis on juhtunud. Siiski on tehtud ka julgeid otsuseid. 2018 Jüri Ratase juhtimisel valitsuskoalitsioon otsustas, et maksuvaba miinimum, mis siis oli 180 eurot, on tõsiselt ajale jalgu jäänud ja väga väikeste palkade või miinimumpalkade pealt maksude võtmine ei tundu kuidagi mõistlik olevat. Me tõstsime tulumaksuvaba miinimumi tookord 180 eurolt 500 euroni. Reformierakond püüab kogu selle tõsise hüppe ja reformi tegelikult matta selle küüru kriitika alla. Tegelikult oli see esimene samm õiglasema maksusüsteemi poole. See on astmeline tulumaksuvabastus küll, aga nii nagu ka eelkõneleja ütles, praegu

Ja praeguse tulumaksuvabastusega võidavad nad juba üle 1100 euro aastas. See ongi õiglane süsteem. Tõesti, võib-olla oleks tulnud nihutada seda alumist piiri ülespoole – see on läbi kõlanud, see oleks olnud mõistlik. Ja võib-olla oleks pidanud tulumaksuvaba miinimumi vähenemine hakkama toimuma kuskilt keskmisest palgast, aga tuletan meelde, sel ajal see oli väga lähedane keskmisele palgale. Nii et mida edasi teha? Kindlasti me ei nõustu lihtsa lahendusega, mida Reformierakond räägib, mis tegelikult kingib just kõrgema palga saajatele täiendavat tulumaksuvabastust, aga keskmisest väiksema sissetulekuga inimesi praktiliselt üldse ei aita. Arvestada tuleb praegust olukorda, kus hinnatõusud eelmisel aastal on söönud inimeste rahakotist ja sissetulekust ära

toetama ettevõtlust, mis toodab lisandväärtust, et palgad oleksid kõrgemad. Seda tööd on tehtud ja tehakse edasi. See ei juhtu üle päeva või üle nädala. Tootlikkuse kasvatamine on kindlasti tulevikuperspektiivis see, mis annab kõrgemad palgad ja võimaldab saada suuremat sissetulekut. Praeguses olukorras pakub Keskerakond ikkagi välja astmelise tulumaksuga jätkamise. Ka tookord, kui astmeline tulumaksuvaba miinimumi vähendamine kehtestati, oli meie eelistus klassikaline astmeline tulumaks. Lihtsalt poliitiline kokkulepe koalitsioonipartneritega oli niisugune, et klassikalist astmelist tulumaksu me kehtestada ei saanud. Küll aga liikusime edasi selle ühe sammu, tänu millele tulumaksuvaba miinimum kehtis täielikult 500 euro ulatuses kuus nendele, kelle palgad olid keskmisest väiksemad. Palun kolm minutit lisaaega. Jaa, palun, kolm minutit! Jaa, palun, kolm minutit! Tulumaksuvaba miinimumiga, ma arvan, on vahepeal toimunud päris suur muutus. Kõik erakonnad vähemalt valimislubaduses lubavad nüüd, et tulumaksuvaba miinimum võiks olla juba miinimumpalga lähedal. Keskerakond

sellest rahast ei piisa. Valimislubadusi on hea lugeda, seal on ei tea mida kirjas ja kõik need sektorid nagu saaks raha juurde. Tuletan meelde: miljard defitsiiti on ees. Ja mõned niisugused maksumuudatused, nagu pakub välja Reformierakond, viivad veel pool miljardit. Kust see raha võtta?

Räägitud on omavalitsuste maksudest. Mina olen alati pooldanud seda, et kohalike omavalitsuste finantsautonoomia võiks olla suurem. Esiteks, need märgiga rahad, mida riik suunab, ei peaks olema sildiga. Omavalitsus peaks saama ise vabamalt otsustada. Ei ole mõistlik, kui iga aasta antakse õpikute ostmiseks, õppevahendite ostmiseks vot selline summa ja mujale kulutada ei tohi. Aga ma ei taha see aasta võib-olla õpikuid osta, mul ei ole vaja, meil on varud olemas. Ostan vähem, aga mujale kulutada ei saa.

väga oluline aruteluobjekt. Riiki on vaja millegagi ülal pidada ja maksud on need, mis selle sissetuleku Aga seejuures me ei tohi kindlasti ära unustada seda, et stabiilne maksukeskkond peab tagama ka stabiilse ettevõtluskeskkonna. See on üheks ettevõtluskeskkonna vundamendiks ja riigi tulud, sealhulgas ka maksud, tulevad ikkagi eelkõige ettevõtlusest, tänu ettevõtlusele. Ja ka meie inimeste palgad, mille pealt makstakse tööjõumakse, tulevad ikkagi ettevõtlusest ja tänu ettevõtlusele. See on see alus, mida me ei tohi kindlasti selle debati juures ära unustada.Eesti maksukoormus on keskmine, kui me arvestame seda piirkonda, kus Eesti asub: 33–34%.

see on hüpotees –, et 20% panustamisega saame 80% tulemust. Need suhtarvud võivad olla ka erinevad, aga lihtsalt see, et tuleb pöörata tähelepanu kõige olulisemale, ja siis me saame, noh, mitte 100%, aga saame arvestatava tulemuse. Eks see kehtib muidugi ka selle lihtsa maksusüsteemi puhul. Aga nüüd on küsimus selles, kas me tahame piirduda selle 80%‑ga või 70%‑ga või 85%‑ga või tahame ka sealt edasi liikuda. Ja see nõuab väga tõsist läbimõtlemist. See ongi see koht, kus me hakkame suunama, erandeid tegema, sest tahame tegelikult saada rohkemat. Ja loomulikult, see on ka keerukam. See on tõsi, see on keerukam. Aga ütelda lihtsalt sellepärast, et see on keerukam, et me sellega ei tegele, on ka väär.

Peaaegu pooled inimesed lahkuvad siitilmast vähi tõttu. See on tõsine haigus, selle ravimine on küllaltki kallis ja kui me ei loo mitmekesiseid võimalusi selle haigusega võitlemiseks lihtsalt sellepärast, et maksusüsteem peab olema lihtne,

on ülioluline. Eestlase jaoks, meie inimese jaoks on kodu omamine väga-väga oluline. Ja see on ka üks komponent selle väärtuse hoidmiseks. Või võtame teise asja, võib-olla nüüd rohkem ka väärtuspoliitika põhimõttele tuginedes: abikaasadele ühise tuludeklaratsiooni esitamise võimaluse taasloomine. See on väga-väga oluline, et seda oleks universaalselt võimalik rakendada. Siia juurde tõesti võib tuua veel ja veel neid erisusi, mis tegelikult teenivad just nimelt seda, et me ei jää mingi keskmise taseme peale pidama, vaid proovime leida need kõige olulisemad mõjurid, mõjurid, mis meie arengut edasi viivad ja tõstavad sellest 70–80%‑lisest tulemusest kõrgemale. Maksusüsteem peab olema lihtne, aga ta peab olema ka õiglane. Aitäh! Aitäh teile! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Reformierakonna fraktsiooni esindaja Maris Lauri. Palun teid! Palun, lisaaeg ka, kaheksa minutit! Hea Riigikogu esimees! Head kuulajad saalis ja kaamerate taga!

Veelgi kurvem on muidugi see – vähemalt mul tekkis korra see tunne –, et esinejaid ei kuulata, vaid hoitakse kinni ettekujutusest, mida üks või teine osaleja omab, ja kas faktid ja põhjendused sellega kokku lähevad, pole sealjuures oluline. Kinnisidee, süüdistamine on kindlasti kõige tähtsam. Aga mina seda ei tahaks teha. Ma saan suurepäraselt aru, et erakondadel on erinevad vaated. Sellepärast me olemegi erinevates erakondades.

mida. Reformierakond leiab, et esimene samm, mis tuleks teha, on mineviku rumalused likvideerida. Kõige suurem rumalus, mis meil praegu on, on segane astmeline üksikisiku tulumaks. Me teame suurepäraselt, et see on kulukas ettevõtmine. Ja see on ka üks põhjus, miks meie valimislubadustes muid kulutusi on suhteliselt tagasihoidlikult.

Nii et täpsus ka oponentide poolt oleks õige ja hea. Miks on see maksuküür praegu vale? See on vale sellepärast, et ta lähtub sellisest loogikast, mis on omane osale poliitikutele, et ennast hästi tunda: me justkui peaksime võimalikult palju raha jagama. Raha saab jagada ikka siis, kui on neid, kes raha tahavad saada või on hädas. Ja et neid oleks rohkem, siis teeme kõigepealt maksu, mille korjame ära just nendelt, kelle puhul me näeme, et nende palgatase ei ole piisav. Milleks me siis neid palku tõstame, kui me selle raha jälle ära võtame? Siis on ju tore hakata pärast seda ära korjatud raha tagasi jagama. Kahjuks see praegune maksusüsteem üksikisiku puhul just niimoodi toimib. Ma ei vaidlusta seda, et miinimum peab liikuma sissetulekutega normaalses rütmis, ja kahtlematult mitte ka seda, et ühel hetkel oli see miinimum väga kõvasti ajale jalgu jäänud. Selle tõstmine oli muide tollal ka valitsuse valitsuse ja Reformierakonna plaanides. Aga vaataks veel teistesse maksudesse, mitte ainult sellesse ühte, üksikisiku tulumaksu. Tõesti, riigil on raha vaja, selleks et meie ühiseid huvisid realiseerida, ja need tulud peaksid tulema eelkõige maksudest. Ja on oluline, et selle raha kokkusaamine toimuks õiglasel viisil, vähe koormavalt. Kui meil iga aasta peaks maksusüsteemi muutma, selle algusest üles ehitama, sellepärast et IT-lahendused nõuavad – no andke andeks, see oleks kõige ebaefektiivsem raha kulutamise viis. Kindlasti on olemas makse, mille eesmärk on mõjutada tarbimist. Näiteks aktsiiside eesmärk on kahjulikku tarbimist piirata. Aga nende tase peab liikuma kooskõlas sissetulekutega. Kui neid tõstetakse, siis määras, mis ei tekita kiusatust minna mustale turule või kõrvalriiki.

tasud ja maksud on sellised, mis kompenseerivad selle kahju, mis keskkonnale tekitatakse? Kas need motiveerivad keskkonda säästlikult kasutama? Kas efekt kõrvalmõjudele on ikka olemas? Ma ei ole kindel, et see alati nii on, ja see on kindlasti valdkond, kus tuleb asjad üle vaadata ja vajadusel muudatused teha. on olnud omavalitsustest ja nende finantsautonoomiast. See on kindlasti oluline, et omavalitsused saaksid oma autonoomiat sisuliselt realiseerida. Ja selle üheks osaks on kindlasti tulude olemasolu ja tulude kasutamise võimalused. Aga mind natukene hirmutab see, ma olen kuulnud vähemalt mõnede omavalitsusjuhtide suust sellist soovi, et nad tahavad küll vabadust kulutada, aga nad ei taha võtta vastutust selle eest, et nemad otsustavad ka selle üle, milline on tulude määr.

Eranditega on see paha lugu, et kui me teeme ühe erandi, siis tuleb teine, kolmas, neljas ja nii edasi. Ja lõpuks saavutavad need erisused need, kellel on olemas lobitöö efektiivsuse mõttes parem positsioon. Need, kellel ei ole seda võimekust, jäävad ilma. Kas see on õiglane? Kas see on aus? Minu arvates ei ole.

Aitäh, hea juhataja! Head kuulajad! Ma lubasin, et teeme kiiresti, ja ma teen ka kiiresti. Lihtsalt kolm punkti. Esiteks, kui me vaatame Eesti maksusüsteemi, siis see on teinud väga suure positiivse teene meie ühiskonna arengule. See on soosinud investeeringuid ja on soosinud maksukuulekust. Mõlemad asjad on väga olulised. See on aidanud meil riigina ligi meelitada investeeringuid ja luua kõrgepalgalisi töökohti. Ning maksukuulekus on midagi, mis minu arvates on üldise väärtusena ühiskonnas väga oluline.Me kuulasime täna siin Chemi-Pharmi ettekandena, millisena ettevõtjad näevad Eesti maksusüsteemi. Ja maksusüsteemi etteaimatavus, stabiilsus olid kaks olulist omadust, mille Ruth Oltjer välja tõi.

saada ravimitootjaks, ja seda väga kiiresti kasvaval globaalsel turul.Et meil sünniks selliseid ettevõtteid rohkem, on kindlasti maksusüsteemil väga oluline koht. Ja samamoodi on oluline koht laiemalt meie ettevõtluskeskkonnal ning sellel, kui hea paik on Eesti elukeskkonnana. Ja nii nagu Ruth Oltjer ütles, innovatsioon on üks põhilisi vedureid, mis meid ühiskonnana edasi viib. Ma olen väga nõus sellega, et

Kõigi maksu- ja valimislubaduste juures pani mind mõtlema üks asi. Me väga palju käsitleme neid küsimusi finantsjuhi vaatest. Me räägime sellest, et meie

mis on need põhjused, miks investeeringud peaksid tulema Eestisse, mis on see, mille tulemusena meil tegelikult tulubaas kasvab,

on suurepärane võimalus, kuidas meie maksubaasi ehk majanduse mahtu kasvatada. Võtame needsamad meretuulepargid. 7 gigavatti potentsiaali installeeritud võimsuse näol, see tähendab vähemalt 15‑miljonilist investeeringut ja vähemalt miljard eurot aastas eksporditulu. Kõik need numbrid suurendavad tegelikult maksubaasi ja nominaalset eelarve laekumist. Ja seepärast on väga oluline, et me ei näeks neid lubadusi ainult kitsalt finantsjuhi vaatest. Väga lihtsustatult: kui meie suudame luua majanduskeskkonna, mis kasvab kiiremini, SKP on prognoosiga võrreldes 1,5 miljardit suurem, siis laekub ka makse 500 miljonit rohkem ja maksuküüru kaotamine ongi rahastatud. Nii et kõikidesse nendesse debattidesse ka rohkem tippjuhi vaadet ühte korralikku finantsjuhti, kes ei lase tippjuhil liiga kaugele ära minna. Aitäh hea arutelu eest! Ja tegutseme nii, et Eesti oleks üks parim paik maailmas, kus elada, investeerida, õppida, töötada. Aitäh! Aitäh! Palun Riigikogu kõnetooli Siim Kallase.

Maksupoliitika on riigi majanduspoliitika kõige peamine relv. Muud asjad on kõik sellega seotud. Maksupoliitika on nii vana, et juba Joosep vanas Egiptuses korjas 25% viljasaagist maksudeks vaaraole. Aga ma ei kavatse sealt järjest läbi ajaloo tulla. Teen paar märkust sellega seoses, mis täna räägiti. Esiteks,

idee, et riik peaks kuidagiviisi toetama ettevõtjaid, kes on uues olukorras jänni jäänud. Ja selle koha pealt on küsimus on küsimus või õigemini ma tahaks öelda, et see on igal juhul vale poliitika. Sellesama Chemi-Pharmi näide näitab, et on võimalik leida selles olukorras ka edukas strateegia. Ja maksukoormus seab mis tahes toetustele tegelikult piirid. Maksupoliitika seab piirid. Kui ei maksa täna, maksame homme. Aga oluline on see, et me peaksime mõtlema igal juhul ka tulevikule, ja just täna, kui olukord on meil paljudes valdkondades, välispoliitiliselt ja muidu ka keeruline. Eestil on tegelikult pikaajaline maksupoliitiline plaan soodustada investeeringuid. See on aastast 2000 kehtiv ettevõtte tulumaksuvabastus. See on siiamaani töötanud ja noorema põlve ettevõtjad ütlevad, et ärge seda jumala pärast ära kaotage. Aga muidugi on võimalik mõelda ka täiendavaid asju välja. Üks ettevõtja sõnastas oma artiklis, et toimub kolossaalne ümberjaotamine, ümberorienteerumine seoses energiakriisiga, sõjaga ja rohepöördega. Ja selles on kaks elementi. Üks element on agressiivne turundus, uute turgude otsimine. Paljud Eesti ettevõtjad on olnud selles väga edukad. Ja teine on tõesti innovatsioon. Iisrael kulutab teadus‑ ja arendustegevuseks 5,4% sisemajanduse kogutoodangust, see on maailma kõige kõrgem näitaja. See on kindlasti teema, kuhu Eesti riik nähtavasti peab järgmise valitsemisperioodi jooksul panustama. Ma arvan, et kõik erakonnad seda toetavad, nii et küsimus on detailides, mida just teha. Kas siin on küsimus maksusoodustuses või otsestes soodustustes? Mina pooldaks pigem otseseid soodustusi, aga see on kindlasti strateegiline küsimus. Nüüd üks väike nüanss veel. Küsisin mitmelt ettekandjalt suhtumist tööjõumaksudesse ja lugupeetud härra Udde ütles, et et vahe on selles, et üksikisiku tulumaks tuleb inimese taskust ja sotsiaalmaks tuleb ettevõtte taskust. See on väga petlik kujutlus. Tegelikult tulevad mõlemad inimese taskust, aga me ei pane seda tähele. Kui me maksaksime Kui me maksaksime oma tulumaksust kõik need teenused, mida makstakse praegu kinni sotsiaalmaksust, siis tulumaks tõuseks, aga palka saaks tunduvalt rohkem. Nii see raha jääks ikkagi inimese enda seda kasutada.] Aga ma ei tee seda ettepanekut, et me hakkaksime kohe sellega tegelema. Küsimus on pigem teoreetilist laadi ja oli kunagi aktuaalne, aga täna ta ei ole enam nii palju diskussiooni all. Maksupoliitika on oma detailides ülimalt mahukas ja see on tõesti võtmeküsimus kogu riigi majanduspoliitikas. See on see asi, mida meie saame teha, ja kui me seda mõistlikult ajame, siis me kindlasti suudame väga palju head teha nii ettevõtlusele kui ka inimestele. Aitäh! Aitäh! Kuna algataja on palunud pikendada tänast istungit kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14-ni, siis viime selle hääletuse läbi. Kas võime minna hääletuse juurde? Aitäh teile!Panen hääletusele algataja ettepaneku pikendada tänast istungit kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14-ni. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tänan, hea esimees! Head töökaaslased ja ka muud inimesed, kes te jälgite seda maksudebatti! Tänased kolm esinejat olid kõik huvitavad, aga pean ütlema, et mind ärgitas siia tulema just kõige esimene, hea Aivar. Ta rääkis nii täpselt ja kõikidest õigetest asjadest. Aga tavaelu, see, mis meil välja kujuneb, on kuidagi nagu teisiti. Eks ma oleksin tahtnud küsida ka

Väga hea kõne! See konverents toimus 20. oktoobril 2012. aastal Estonia kontserdisaalis. Heiki ettekanne on lihtsalt super! Fantast! Kui te lähete ülikooli mingit rahandust või midagi õppima, siis see peaks olema kohustuslik õppematerjal.

nende maksudistsipliin hakkab langema. Ei ole mõtet liiga palju makse kehtestada.Teine mõte oli tal see, et tuleb kehtestada sihukesed maksud, mida on võimalik ka kokku koguda.

Heiki Kranich, oli see, et kui juba tulumaks pannakse, siis see on nii ebaõiglane. Sellepärast et need, kes loovad rikkusi, need maksavad seda, ja need, kes ei loo rikkusi, need ei maksa. Ja neljas mõte oli, et see ei tohiks olla üle 25%, sest siis inimesed, kes maksavad, tunnevad, et neid nööritakse. Ja üldse, kui liiga palju makse kehtestada, siis riik korjab liiga palju raha kokku ja see teeb riigi laisaks. Ja siis riik hakkab seda raha jälle lennukilt laiali jagama, millega muutub kodanikkond laisaks. Ma tegin nüüd referaadi sellest, mida ma oleksin oodanud, et Heiki Kranich oleks siin

Tervise Arengu Instituut on nüüd jõudnud e-sigareti vastases võitluses sinnamaale, et kurja juur on glütseriin. Ma olen siin saadikutele näidanud seda liitrist pudelit, mis maksaks 18 eurot, aga aktsiisimaksu tõttu maksab see juba 225 eurot. Ma ei ole tähele pannud, et me oleme näiteks vett maksustanud alkoholiaktsiisiga, teades, et kui piiritusele lisada vett, siis me saame viina. Ei ole eetiline maksustada asju selle eest, mida nad ei sisalda. Loomulikult, Aivaril olid täpsed viited, et ikkagi ei tohiks olla piirikaubandust, ei tohiks olla musta turgu, et meil oleks asjad kontrolli all. Selleks on vaja ühiskonnas debatte. Ma loodan, et need debatid järgmises koosseisus tulevad. Olge mõnusad! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Ma tänan algatajat, Reformierakonna fraktsiooni, ma tänan esinejaid:

Kõik,